čitanje, P.Z.E. br. 791 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na drugo čitanje, to su članci 194. do 202. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskog sabora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar kulture Berislav Šipuš. Izvolite ministre. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, ispred nas je Konačni prijedlog zakona o muzejima koji je prošao prvo i stigao u drugo čitanje. Taj je konačni prijedlog pripremljen nakon što je održana i tematska sjednica o prijedlogu zakona u Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora i to 5. svibnja 2015. godine, zatim nakon sastanka s predstavnicima Europske komisije koji je održan 20. svibnja 2015. godine te održane javne rasprave o konačnom prijedlogu zakona od 7. svibnja do 22. svibnja 2015. godine. Uz to su i održani još neki sastanci direktno u Ministarstvu kulture sa zainteresiranim kolegicama i kolegama. uredit će se uvjeti i način obavljanja muzejske djelatnosti, ustrojstvo i način rada muzeja, muzejska građa, stručna muzejska znanja te druga pitanja od značenja za muzejsku djelatnost. Uskladit će se obavljanje muzejske djelatnosti s Direktivom …/123 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. godine o uslugama na unutarnjem tržištu koja se primjenjuje na privatne muzeje i galerije. Tekst konačnog prijedloga zakona razlikuje se u odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju u sljedećim rješenjima. Preuređena je definicija muzejske djelatnosti i muzeja i prema definiciji muzeja razlikuju se javni i privatni muzeji i galerije s time da javni muzej i galerija može biti javna ustanova ili ustrojstvena jedinica javne ustanove, dok privatni muzej i galerija može biti ustanova, udruga, zadruga, zaklada, trgovačko društvo ili njihova ustrojstvena jedinica te obrtnik. Preuređen je način osnivanja muzeja i galerija tako da javne muzeje osnivaju Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb odnosno gradovi i općine, a privatne muzeje i druge pravne i fizičke osobe. Naglašavamo da su muzejska djelatnost i muzeji definirani na način da su uzete u obzir odredbe etičkog kodeksa za muzeje međunarodnog savjeta, za muzeje kojima se muzej definira kao trajna ustanova pri čemu se pod ustanovom i neprofitnom organizacijom podrazumijevaju i trgovačka društva ali ona koja dobit koriste isključivo u svrhu razvoja muzejske djelatnosti kao i direktive uslugama na unutarnjem tržištu prema kojima se pravna forma obavljanja muzejske djelatnosti ne može ograničiti za privatne muzeje i galerije. Pored muzejske djelatnosti muzeji i galerije mogu obavljati i druge djelatnosti koje se obavljaju uz muzejsku djelatnost sukladno posebnim propisima te statutu muzeja i galerija obavljanjem druge djelatnosti ne smije se narušavati stručne i tehničke standarde propisane za određenu vrstu muzeja i galerija te statutom utvrđenu misiju muzeja i galerija. Ako u obavljanju muzejske i druge djelatnosti muzej i galerija ostvari dobit tu dobit muzej i galerija može isključivo upotrebljavati za obavljanje i razvoj muzejske djelatnosti. Određuje se da strani muzeji i galerije sa sjedištem u nekoj drugoj članici EU ili drugoj državi ugovornici ugovora o europskom gospodarskom prostoru mogu trajno obavljati muzejsku djelatnost u RH nakon upisa djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar u RH ili povremeno ili privremeno bez upisa muzejske djelatnosti u sudski ili drugi odgovarajući registar. Je li riječ o privremenom ili povremenom obavljanju djelatnosti ocjenjuje se u praksi od slučaja do slučaja pri čemu se uzima u obzir učestalost i duljina obavljanja djelatnosti te infrastrukturna i stručna opremljenost. Ovo je također usklađenje s navedenom direktivom o uslugama na unutarnjem tržištu. Predviđena je izričita obveza i zaduženje za muzeje i galerije u pogledu redovitog upisa muzejskih predmeta u inventarne knjige te prijavljivanja muzejske građe i dokumentacije nadležnim tijelima, odnosno konzervatorskim odjelima Ministarstva kulture i Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu radi uspostave zaštite sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Unesena je nova odredba koja uređuje izuzimanje od ovrhe i osiguranja prema posebnom propisu, prema Ovršnom zakonu, muzejske građe i dokumentacije u vlasništvu stranog muzeja i galerije ili strane države koju na temelju pisanog ugovora posudi muzej i galerija u RH radi izlaganja stručne i/ili znanstvene obrade. Uređen je način rješavanja pitanja premještanja muzejske građe i dokumentacije koja je državno vlasništvo iz jednog u drugi javni muzej i galeriju na način da o tome odlučuje Ministarstvo kulture a uz prethodno mišljenje Hrvatskoga muzejskog vijeća. Ustrojstvo i upravljanje u muzejima i galerijama usklađeno je s definicijom javnog i privatnog muzeja i galerije. Tijela javnog muzeja i galerije su Muzejsko vijeće, prije je to bilo Upravno vijeće, ravnatelj, zatim stručno vijeće dok privatni muzeji i galerije imaju tijela propisana posebnim zakonom te stručno vijeće sukladno ovom Zakonu o muzejima. Definiranje stručnog muzejskog osoblja izmijenjeno je na način da je predviđeno da je temeljno muzejsko zvanje kustos dok ostala zvanja predstavljaju stručne poslove u muzejima i galerijama, odnosno pomoćne poslove. Valja istaknuti da će se ovim nacrtom konačnog prijedloga Zakona o muzejima proširiti popis stručnih muzejskih zvanja sa zvanjima koja su u međuvremenu tehnološkim razvojem ali i razvojem muzeja i muzejske struke postala sastavni dio stručnog muzejskog osoblja a što uključuje i zvanja voditelja marketinga i voditelja odnosa s javnošću koji su još od 2006. godine podsjećam obvezujući dio sustava stručnog muzejskog osoblja nacionalnih i regionalnih muzeja i to prema važećem pravilniku o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja za njihov rad te za smještaj muzejske građe, muzejske dokumentacije. Također, omogućit će se stručno napredovanje u stručnim muzejskim zvanjima i polaganje stručnog ispita za zvanje u muzejskoj struci kako zaposlenicima u muzejima i galerijama tako i samostalnim stručnjacima koji na profesionalnoj osnovi samostalno obavljaju poslove stručnog muzejskog osoblja što će se detaljno urediti naravno podzakonskim propisom odnosno pravilnikom. Samostalni stručnjaci koji steknu zvanja temeljem zakona i pravilnika moći će u samostalnom obavljanju poslova konkurirati držimo na jedinstvenom europskom tržištu, deklarirati se kao kustosi, muzejski savjetnici i drugim zvanjima. Izmijenjen je i način imenovanja predsjednika i članova Hrvatskoga muzejskog vijeća na način da ih imenuje ministar nadležan za kulturu iz reda istaknutih muzejskih stručnjaka na temelju javnog poziva. Postupak imenovanja Hrvatskog muzejskog vijeća kao de facto jednog od kulturnih vijeća Ministarstva kulture usklađen je s postupkom imenovanja drugih kulturnih vijeća i to prema Zakonu o kulturnim vijećima. S time da je predviđen dulji rok trajanja javnog poziva. Dodatno su uređene prekršajne odredbe tako da su predviđene i sankcije za propust ako se uredno ne upisuju muzejski predmeti u inventarne knjige te ako se ne prijavljuju muzejske zbirke radi upisa u Registar kulturnih dobara RH. Na kraju u prijelaznim odredbama predviđeno je i donošenje programa inventiralizacije za sve muzeje i galerije koji nemaju cjelovito upisanu muzejsku građu u inventarne knjige ili nisu prenijeli zahtjev za upis u muzejske građe tj. zbirki u Registar kulturnih dobara RH. I to zato da bi se sredilo stanje vezano uz kulturnu baštinu koju čuvaju naši muzeji i galerije te osigurala njezina cjelovita zaštita u okviru nacionalnog zakonodavstva i međunarodnih akata.

Otvaram raspravu. U raspravu ćemo ići po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub ORaH-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Mirela Holy. Hvala vam poštovani predsjedniče, poštovani kolegice i kolege, ministre, predstavnici Vlade. Na samom početku izlaganja u ime kluba ORaH-a želim reći da klub ORaH-a neće podržati donošenje ovog prijedloga Zakona o muzejima i to iz razloga koje su nam dostavili ljudi koji se bave ovom strukom. Naime, nakon što je provedeno prvo čitanje ovog zakona dobili smo dosta veliki broj primjedbi od strane ljudi koji se bave ovom strukom, a i nakon što je prezentiran konačni prijedlog zakona dostavljen nam je cijeli niz komentara ljudi iz muzeja koji su prilično nezadovoljni sa načinom na koji je uopće krenula izrada ovog zakona. Jedna od njihovih primjedbi jest da ustvari uopće nije bila potreba da se donosi novi Zakon o muzejima odnosno da nije točno ono što se tvrdi u samom obrazloženju ovog zakona da je bilo potrebno implementirati ovu direktivu EU iz 2006.godine 123/EZ jer da niti jedna europska zemlja nema tu direktivu implementiranu u Zakon o muzejima. Čak štoviše oni tvrde da je jedini razlog zbog kojih se uopće Vlada poziva, odnosno predlagatelj poziva na ovu direktivu ustvari stvarni intencija ovog zakona, odnosno unošenje u ovaj Zakon o muzejima trgovačkih društva i obrta. I na taj način se ustvari stvara alibi usuglašavanja sa europskim zakonodavstvom iako to de facto uopće nije tako. Ima nekih naravno pozitivnih stvari u ovom prijedlogu zakona. Ja bih tu naglasila intencija digitalizacije muzejske građe to je iznimno važna stvar pa nije prema mišljenju nas u klubu ORaH-a niti loša stvar da se omogući jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 10 tisuća stanovnika, a koje su osnivači kulturnih centara te otvorenih i pučkih učilišta obavljanje ove muzejske djelatnosti jer se na taj način pokušava napraviti određeni zaokret prema kreativnim industrijama što je stvar koju bi trebalo u svakom slučaju podržati od strane nas koji se bavimo politikom odnosno u javnom interesu. U ovom trenutku prema onome što nam predlagatelj zakona govori u Hrvatskoj imamo 281 muzej u kojima radi 995 muzejskih radnika i ono što su isticali kao sporno mjesto ovog zakona jest i novi stručni poslovi, odnosno stručna raspodjela različitih muzejskih poslova u ovom zakonu. Neke od tih termina su korigirani između dva čitanja, međutim i dalje upozoravaju na članak 40.gdje kažu da nije definira pojam istaknuti muzejski stručnjak, odnosno da član Hrvatskog muzejskog vijeća mora biti u statusu muzejskog savjetnika ili iznimno osoba koja je ostvarila izuzetne rezultate u muzejskoj djelatnosti, u nacionalnim ili međunarodnim okvirima, nužno da je da iza sebe ima iskustvo realizacije stalnog muzejskog postava i poznaje suvremene muzejske prakse. Oni ističu da ovako preširoko postavljen okvir jest neprihvatljiv i omogućuje da u nacionalnom vijeću koje odlučuje o financiranju cjelokupne muzejske djelatnosti u RH sjede ljudi koji nemaju dovoljno potrebnog iskustva. A tu bih ustvari spomenula još jednu, pa ja bih rekla i neobičnu situaciju, a to jest ta da se u zakonu odnosno u obrazloženju zakona ističe da za provedbu ovog zakona neće biti potrebno izdvojiti dodatna sredstva iz proračuna RH što što baš i prema mišljenju stručnjaka nije tako. U članku 1.se ističe da je muzejska djelatnost od interesa za RH i obavlja se kao javna služba no kroz definiciju predlagatelja nije jasno kako bi RH provodila nadzor i štitila javni interes u slučaju kada tu djelatnost provode privatni osnivači radi komercijalnih interesa. I za taj dodatni obim poslova potrebno bi bilo planirati dodatna financijska sredstva i za zaposlenike što morate priznati ovim zakonom nije predviđeno. Oni također upozoravaju da izložbena galerija nije muzej i te bi pravilnikom trebalo urediti određene posebnosti u koliko se želi registrirati muzejsku djelatnost i postavljaju pitanje kakva je to uoče ne izložbena galerija? Vjerojatno će i drugi klubovi zastupnika koji su dobivali slične primjedbe kao i mi u klubu ORaH-a upozoravati na odredbe iz članka 5., iz članka 27., iz članka 40.kojeg sam već spomenula te bi bilo ustvari uputno za predlagatelja da ipak pokuša korigirati ovaj prijedlog zakona sa određenim amandmanima s obzirom na to da nažalost ne postoji više mogućnost da u ovom sazivu Sabora na drugačiji način korigiramo ovaj prijedlog zakona kroz treće čitanje. kroz javnu raspravu nismo stekli dojam da takva politička volja ili intencija postoji kod predlagatelja mi dvojimo da će takvo nešto se dogoditi do glasanja i upravo zbog toga u klubu ORaH-a ne možemo podržati ovaj konačni prijedlog Zakona o muzejima. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Igor Kolman. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora evo posljednji put u ovom mandatu zahvaljujem vam što ste mi dali riječ u ime Kluba zastupnika HNS-a. Uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, cijenjeni ministre sa zamjenikom ono što smo mi u HNS-u i u prvom čitanju rekli, podržat ćemo zakon, podržali smo ga, podržat ćemo ga i u ovom drugom čitanju. I tada sam rekao i sada ću ponoviti, jedna od ključnih vrijednosti načelno ovog zakona je da on ne zatvara oči pred činjenicom da i život i svijet oko nas ide naprijed i da se napredak koliko god to neobično zvučalo treba vidjeti i odraziti i na muzeje. Ovaj zakon je dobar zakona i nema nikakvog razloga da ga ne podržimo i nema nikakvog razloga da imamo dvojbe o tome radi li se o dobrom zakonu ili ne. Njegova osnovna ideja je razlog donošenja su pozitivni, a i izvedba po našem mišljenju vrlo kvalitetna i dobra. Ono što nam se čini posebno pohvalnim ovaj zakon je zaista odnosno predlagatelj ovog zakona je zaista između prvog i drugog čitanja, što nije uvijek slučaj, uvažio cijeli niz primjedbi koje su se pojavile bilo na sjednicama odbora, bilo u raspravi ovdje u Saboru, bilo u javnoj raspravi, bilo u sugestijama svih onih koji su se u tu raspravu aktivno uključili. On je u prvom čitanju bio dobar, ali sasvim sigurno uvaživši sve ove primjedbe, radi se o prijedlogu koji je još dobio na kvaliteti i kojeg ponavljam, bez zadrške možemo podržati. Jedna od stvari koje su pojašnjene koje jesu izazivale sporove, opravdano ili ne opravdano, to je druga priča, je ovo pitanje gospodarske djelatnosti. Tu je pojašnjeno da obavljanje gospodarske djelatnosti ne smije narušavati stručne i tehničke standarde propisane za za obavljanje muzejske djelatnosti. Dakle to nije samo neka opća odredba koja kaže ne smije, nego se jasno zna koji su propisani standardi i ne može ih se ovim zakonom niti zaobilaziti niti kršiti. Također vezano uz ovu temu jasnije je definirano i to da se Direktiva o uslugama na unutarnjem tržištu primjenjuje samo na privatne muzeje i galerije jer bio je određeni strah od ljudi iz javnih muzeja i galerija da će se to odnositi na njih. Ne, ovim prijedlogom u drugom čitanju jasno je definirano da se to ne odnosi na javne muzeje nego samo na privatne muzeje i galerije. Prihvaćene su definicije Međunarodnog muzejskog vijeća, što se tiče javnih i privatnih muzeja to je isto bilo traženo. Ono što je posebno važno je da je propisano da muzeji i galerije moraju popisati odnosno inventarizirati muzejsku građu kako bi se ona mogla štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. To je jedna tema koja je izazvala puno u dosadašnjim raspravama. Naime, protivnici ili kritičari ovog zakona tvrdili su da ovaj zakon otvara ulazak privatne inicijative, a da onda ulazak privatne inicijative otvara prostor za trgovinu, nezakonitu trgovinu, šverc, krađu i sve ono što se tu imputiralo građe odnosno umjetničkih kulturnih dobara. To je bio vrlo čest prigovor. Ovdje s ovom preciznijom formulacijom čini nam se, iako se nama činilo i u prvom čitanju da je potpuno jasno o čemu se radi, da je to nemoguće, ali ova formulacija slažemo se to dodatno precizira. Navode se i provedbene mjere za one kako treba popisivati i na koji način, pogotovo za one koji to još nisu napravili, pa čak postoje i neke sankcije. Tu želim naglasiti da je to inače jedna zanimljiva stvar, zanimljiv fenomen nije neuobičajen u RH među onima koji su se najviše bunili protiv ovog zakona i govorili da će to dovesti do neovlaštene trgovine kulturnim dobrima je bilo onih koji u svojim muzejima nisu napravili inventarizaciju, nisu napravili popis dobara kojima raspolažu, a jedina ozbiljna opasnost da dođe do neovlaštenog prometa dobrima je da nemamo inventuru, da ne znamo šta su dobra s kojima nam muzeji raspolažu. Dakle ovdje je jasno naznačena obaveza da se ta inventura napravi, propisani su rokovi i načini i čak su predviđene i sankcije. Taj dio još je dodatno malo pojačan i odredbom da javni muzeji ne mogu prodavati, zamjenjivati ili darovati muzejsku građu bez suglasnosti ministarstva, a u slučaju da prodaju muzejsku građu novac se može koristiti samo za nabavu nove građe. To nam se čini dobro i to je u skladu s onime što smo cijelo vrijeme govorili, dakle da ovaj zakon uvodi upravo suprotno, a ne mogućnost. Dakle ovaj zakon smanjuje mogućnost manipulacije i neovlaštene distribucije i prometa građom. Što se tiče te mnogo, često i intenzivno osporavane odredbe o gospodarskoj djelatnosti u ovom konačnom prijedlogu stoji da muzeji i galerije mogu obavljati i druge djelatnosti sukladno posebnim propisima i statutu. Mi ćemo to podržati naravno i podržavamo tu promjenu, iako iskreno rečeno naše mišljenje u klubu HNS-a, ja sam to i tada u prvom čitanju rekao je da se ne bojimo gospodarske djelatnosti i da se ne treba bojati gospodarske djelatnosti, ali ovo je isto jedna odredba koja koja je o.k. i mi nemamo neki posebni razlog da ju ne podržimo. Još nekoliko detalja koje želim naglasiti je da je propisano i pitanje premještanja muzejske građe i dokumentacije u vlasništvu države. To se na prvi pogleda može činiti kao mala stvar, ali imali smo mnogo problema u takvim slučajevima, pogotovo kada se radilo o osnivanju novih muzeja ili nekim sličnim situacijama u kojima je samo to premještanje građe i nepostojanje propisa kako se to radi uzrokovalo ljudima operativne probleme, dakle ovim člankom se i taj dio vjerujemo rješava. I ono što je dodatno precizirano, iako po našem mišljenju bilo je jasno i ranije je tko osniva javne, a tko osniva privatne muzeje. Jer jedan od čestih prigovora na onaj prijedlog iz prvog čitanja je bila ta bojazan zapravo da će ovim zakonom se otvoriti prostor da se javni muzeji pretvore u privatne, što niti je bila namjera niti realno gledano uopće bilo moguće u ovom prijedlog to se još dodatno naglašava. U tom smislu mi i i tu promjenu podržavamo. Ja neću zaista o svim promjenama, ministar Šipuš ih je detaljno naveo, nema razloga da ih ja sve posebno obrađujem. Zadnja koju ću reći je dakle bilo je sporova, sjećate se i oko tih zvanja muzejskih, sada je rješenje da je temeljno muzejsko zvanje kustos a ostalo su onda stručni poslovi. Nadamo se da će to onda biti rješenje koje zadovoljava sve one koji su se bojali tih situacija koje su se ticale najčešće ljudi iz PR-a i marketinga u muzejima i u muzejskim zvanjima. Klub HNS-a je podnio i dva amandmana tiču se izbora ravnatelja u lokalnim muzejima, dakle u muzejima koji vrlo teško mogu zadovoljiti uvjete koji su ovdje u ovom zakonu propisani. Nadamo se da će to dodatno olakšati funkcioniranje muzeja, pogotovo tih malih, tih malih muzeja na lokalnim razinama. I drugi amandman se tiče procedure donošenja odluke o stjecanju viših zvanja. Da završim. Klub HNS-a podržati će ovaj zakon. Mi smatramo da se zaista radi o dobrom zakonu. Ovaj zakon je, sada smo 4 godine tu zajedno, svi ste svjesni toga da se o ovom zakonu razgovaralo i stručna javnost i opća javnost i mi ovdje u Saboru i na odboru i na plenarnoj sjednici više i češće nego o mnogim drugim zakonima. To je zaista realnost. Bilo je puno prigovora, bilo je puno kritika, po našem mišljenju uglavnom neopravdanih. Dvije su temeljne stvari za koje nam se čini da su važne i da ovaj zakon donosi. Jedna je ta da onima svima koji su u sustavu javnih muzeja otvara neke nove mogućnosti koje im do sada nisu bile otvorene ili ako su im bile otvorene onda je procedura da ih ostvare bila puno nepreglednija i puno kompliciranija i isto tako otvara mogućnost ulaska privatne inicijative. To je valjda pitanje, ja ne znam, to je valjda pitanje na kraju dana i nekakvog svjetonazora i odnosa prema stvarima. Mi se privatne inicijative ne bojimo, mi se konkurencije ne bojimo. Mi ne mislimo da muzej treba biti sakupljač prašine i da skupljač prašine je vrhunski domet muzeja koji se može imati. Malo konkurencije, malo inicijative, malo nove energije sasvim sigurno niti u ovoj djelatnosti neće škoditi. Javni muzeji će ostati javni, javni muzeji će se i dalje financirati javnim novcem, javni muzeji će se i dalje spašavati javnim novcem ako baš hoćemo biti do kraja otvoreni sami prema sebi i prema drugima. Ali onima koji žele u tom sustavu daju se nove mogućnosti i djelatnosti, nove mogućnosti i zarade ali i promocije onoga što u svojim muzejima imaju od građe i od programa ali otvara se i prostor da privatna inicijativa u bilo kojem obliku uđe u muzejsku djelatnost. Mi to podržavamo, nemamo sa time problema, mislimo da je to dobro. 2015. godina je pri kraju i mislim da se zaista više ne bismo trebali bojati privatne inicijative. Kolegice i kolege, hvala vam svima još jednom i vidimo se nekom drugom prilikom. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Jasen Mesić. **Mesić, uvaženi predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo slažem se sa prvom rečenicom uvaženog kolege koji je govorio u ime kluba HNS-a da je ovo jedna od zadnjih rasprava u ovom sazivu Sabora. Zasigurno je jedna od zadnjih rasprava vezana za za kulturu u Republici Hrvatskoj. Dozvolite mi da kada je to među zadnjima da ipak napravimo jednu retrospektivu onoga što smo učinili u 4 godine rada Ministarstva kulture u sazivu ove Vlade. Do današnjeg datuma osim jednog manjeg zakona vezanog za Zakladu Hrvatska kuća nismo imali kompletan zakon. Nismo donijeli niti jedan strateški dokument. Nismo prezentirali medijsku strategiju zbog koje smo osnovali poseban odjel u Ministarstvu kulture. To nam se prezentiralo kao ogroman uspjeh 3,5 godine strategije nemamo. Imali smo isključivo izmjene i dopune zakona, podsjetiti ću vas na Zakon o HRT-u, Zakon o HINA-i, Zakon o kazalištima i to isključivo onih članak koji su se odnosili kako izabrati voljom većine u Hrvatskom saboru vodeće ljude. Osim ovih nedavnih javnih rasprava koje je ministar naveo u Hrvatskom saboru nismo imali prave rasprave. U međuvremenu smo ušli u punopravno članstvo nakon obavljenih pregovora za ulazak u članstvo u Europsku uniju, ušli smo u Europsku uniju kao punopravna članica. Nismo proveli niti jednu reformu u našim kulturnim institucijama da ih pripremimo za rad u tom okolišu. Nismo pripremili niti našu nezavisnu kulturnu scenu i nismo pripremili proračun Ministarstva kulture. Potrebno je bilo učiniti sljedeće. I kolegice i kolege ovo na neki način govorim zbog svih nas. je zapravo strateško ministarstvo u momentu kada ulazite u integraciju od 500 milijuna ljudi a zapravo ste Republika koja ima 4,5 milijuna stanovnika. Sav javni novac koji u proračunu imate mora biti politički ako hoćete vizijom usmjeren na to da pomogne očuvanju i razvoju kulturnog identiteta. Očuvanju i razvoju. Sav onaj dio kulture koji može funkcionirati na taj način da dobije dio fondova iz Europske unije mora biti organiziran na taj način. I treće, kultura mora komplementarno djelovati sa drugim dijelovima društva, znanošću, obrazovanjem, turizmom, gospodarstvom da bi polučila efekte koje može polučiti a to je da ozbiljne države imaju i preko 4% BDP-a iz sektora kulture. Kompletno kulturne industrije koje je bilo najavljivanje u početku mandata ove Vlade, da će se njima upravo nastojati pomoći, od izdavaštva pa nadalje su praktički u kolapsu. tek nedavno smo imali završetak velikih projekata koji su započeti još 2009. 2010., kao što je recimo otvaranje Muzeja vučedolske kulture što nam je drago da je otvoreno. Tek nedavno je bilo otvoren muzej na kninskoj tvrđavi, tek nedavno smo imali otvoren Muzej sinjske alke a podsjećam da su Alkarski dvori bili gotovi praktički u građevinskom smislu već 2011. godine, dakle trebalo je učiniti samo postav. Kad pogledate cijelu tu situaciju onda imate situaciju da vam dođe na zadnji dan zasjedanja Hrvatskog sabora Zakon o muzejima u svom drugom čitanju. Ja se slažem da je u drugom čitanju u odnosu na prvo da je uvažen dobar niz primjedbi. Međutim nažalost ključne izmjene nisu uvažene i kolega Kolman nema pravo kad kaže da se mi bojimo privatne inicijative ulasku u muzej. Ne, uopće ne. Dođete dobar dan na Trgovački sud i osnujete trgovačko društvo koje nazovete recimo Muzej prekinutih veza i funkcionirate kao trgovačko društvo. I nemate nikakvih zakonskih ograda da danas to tako napravite. Ako u definiciju muzeja koja ne postoji u bilo kojem temeljnom programskom dokumentu uvrstite da je … i trgovačko društvo onda na neki način je ono podložno Zakonima o trgovačkim društvima, a ne više Zakon o muzejima. Dakle nitko ne sprečava privatnu inicijativu. Da li ima privatnu zbirku, privatnu numizmatičku zbirku, privatnu etnografsku zbirku, bilo kakvu takvu inicijativu da danas po važećem zakonu otvori trgovačko društvo i nazove ga Muzej etnografske zbirke Kolman jer je obitelj Kolman skupila kroz desetljeća i kroz generacije etnografsku zbirku. Ostavlja im mogućnost razmjene, trgovine itd., ostavlja im mogućnost suradnje, ostavlja im mogućnost marketinga, ostavlja im mogućnost svega drugoga, međutim ne stavlja ih u ravnopravnu u odnosu s onim muzejima koji apliciraju svojim programima na javni novac. Tu se radi razlika. Prijedlog da to bude potpuno izjednačeno ne odgovara onome što sam rekao u prve dvije-tri rečenice, a čemu bi Ministarstvo kulture trebalo služiti u ovim vremenima i vremenima koja su ispred nas. Jer inače ako to tako nije onda su potpuno u pravu oni koji tvrde da to ministarstvo onda i ne treba. Ne vidim drugog političkog motiva. Naravno da takvu stvar ne možemo poduprijeti. Da smo vidjeli od Ministarstva kulture da se bori i da zahtijeva ovo što je rekao kolega da inventarizacija u mnogim muzejima nije napravljena kako treba, nije istina, tako je već 50-60 godina. Ja vam mogu reći točno u postotak koliki je bio napredak od 2005. do 2011. jer se mijenjalo i ravnatelja zbog toga. Najgore je u arheološkim muzejima, najgore je stanje jer je u jednom momentu bio broj arheoloških istraživanja toliko veliki, to se moralo učiniti zbog zaštitnih radova tako da je priljev nalaza u muzeje bio toliki da nisu bile provedene adekvatne inventarizacije. Registar koji je trebao biti ažuriran i stalno objavljivan na web stranici Ministarstva kulture ne znam u kojoj je trenutnoj fazi, ali upravo je trebao služiti tome da se na neki način može štititi može štititi kulturna baština kao i ona baština u muzejima. U tom smislu želio sam reći, kad pogledate 2011. godinu tada je bilo 6 prijedloga iz sektora Ministarstva kulture koji su došli u saborsku proceduru. Svih 6 su prihvaćeni jednoglasno. To je tražilo nebrojeno mnogo sastanaka, dosta živaca, dosta želje i volje da se nešto donese na čemu se neke stvari mogu bazirati. Jedan od njih vam je Izmjene i dopune Zakona o audiovizualnim djelatnostima. To je ovaj zakon na temelju kojega se danas snimaju filmske koprodukcije. Osnovni je donesen 2010., izmjene i dopune 2011. To je danas zakon recimo na temelju kojega neki ministri potpuno iz drugih sektora se slikaju i hvale da je to njihov doprinos, a to je bio doprinos ondašnje i pozicije i opozicije jer je zakon bio donesen jednoglasno, jer je provedena takva javna rasprava i takav razgovor da je svima bilo jasno da je to dobro za Hrvatsku. Nemjerljiv je doprinos i za gospodarstvo Hrvatske i za kulturni identitet Hrvatske i za turističku promociju Republike Hrvatske i za razvoj malih poduzeća i malih obrta koji se uključuju tu u obavljanje audiovizualnih servisnih usluga. Na taj način smo morali postaviti Ministarstvu kulture i ove 4 godine koje su praktički iza nas. Mislim da smo propustili veliku šansu i da na neki način se bojim da ovim otvaranjem ovog Zakona o muzejima nećemo ispraviti niti jedan problem koji te muzejske institucije imaju, a da ćemo stvorit nove. I na kraju, kada imate budžet od 0,49% za kulturu onda to govori jako puno, a ovdje je ondašnji ministar Šuker on će se možda sjetiti točno da smo mi 2009., 2010. imali proračun za kulturu negdje oko 1% proračuna. Što bi trebao biti neki europski standard. Kad sastavite takav proračun od 0,49% za kulturu to je strašna poruka. Nemojte da nam Nemojte da nam se više to desi. Kad pogledate u tisućljećima prije nas i u stoljećima prije nas koji je bio jedini integrativni faktor ljudi koji su živjeli na ovom prostoru i koji su se nazivali Hrvatima onda ćete shvatiti da je to bio kulturni identitet. Jer su bili podijeljeni među ostalim državama, jer su bili podijeljeni prema ostalim političkim prerogativima, jer su služili u raznim vojskama, jer su putovali službeno po svijetu. U vremenu kad nije postojala samostalna država kultura i neki dijelovi religije i vjere su bili jedini integrativni faktor. Tu podrazumijevam i jezik i sve ostalo. Prema tome, ako imate to povijesno iskustvo ići u budućnosti u EU sa proračunom od 0,49% i onda još na ta mala javna sredstva otvoriti ovakvu mogućnost privatnog ucjepljivanja rekao bih mislim da radite jako lošu budućnost. Hvala vam lijepa. HDZ neće podržati ovaj prijedlog hvala. Pa kolega ja mislim za razliku od vas da je središnja os koja je održavala hrvatski narod bio vjerski identitet, ne kulturni identitet a o elementima onda su i elementi kulture, dakle ne da je bio kulturni element i religije nego da je bio vjerski identitet temeljni element i elementi kulture koji su postojali i međusobno se ispreplitali na svim prostorima na kojima su živjeli Hrvati. Također smatram, mislim da je to ponovno mogu reći da smatram da RH sa 4,2 milijuna kuna u financijskom stanju u kojem se nalazi uopće nema potrebe da ima zasebno Ministarstvo kulture kao jedno od 20 državnih ministarstava. Puno veće države imaju sektor kulture skupljen u manji broj ministarstava. Ne samo kulture, ima tu još cijeli niz u ovoj Vladi ministarstava koja će morati biti integrirani u znatno bolji, znatno manji broj ministarstava koja će biti funkcionalnija i gdje se neće još razvijati silni resori kao što danas imamo Ministarstvo kulture i na čudan način trošiti novac. Treće, Ministarstvo kulture i u mandatu ove Vlade bilo je možemo slobodno reći i leglo brojnih afera koje su još dodatno zapravo narušile i ugled ako hoćete posredno i hrvatske kulture. Sjetimo se, mislim ne treba uopće podsjećati. Četvrto, složio bih se s vama s ocjenom i ovog prijedloga zakona da je on zapravo samo jedan u nizu neuspjelih prijedloga iz resora Ministarstva kulture koji su se događali u cijelom mandatu ove Vlade i to sustavno od početka pa do evo zadnjeg dana zadnjeg zasjedanja, gotovo predzadnje točke dnevnog reda Hrvatskog sabora. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Jasen Mesić. Pa dobro kolega ja ne znam da li ste me dobro slušali ali ja sam rekao kulturni identitet i dijelovi vjerskog identiteta. Naime, osnovica kulturnog identiteta u svojoj definiciji kreće od jezika kao pripadnosti. Prema tome zato sam stavio naglasak na to. Također sam rekao u svom dijelu da isto tako naravno je i vjerski identitet tome pridonio očuvanju kulturnih identiteta. Međutim, tu bi se dalo u pojedinim vremenima kroz povijest u pojedinim dijelovima Hrvatske raspravljati. Čak je i neki put

na neki način smatram da dugoročno gledano, pa i u ovim vremenima općih migracija kojim svjedočimo, ovim vremenima propusnosti granica, ovim vremenima kada se događaju takve promjene u modernom svijetu, kada se Europa s jedne strane rastrojava a s jedne strane integrira da je pitanje očuvanja kulturnog identiteta praktički strateško pitanje. Kad imate situaciju demografsku u Hrvatskoj kakvu imate onda je vrlo, vrlo veliko pitanje da li će se vrlo brzo u roku 2, 3 generacije govoriti o ovom prostoru kao prostoru koji nije sačuvao ono što je baštinio iz stoljeća koja su nama prethodila. U tom smislu je Ministarstvo kulture strateško ministarstvo. Ne vidim što bi to moglo biti bitnije na neki način. Ako vam kažem da je kultura bila jedini integrativni faktor uz ovu naravno religioznu i vjersku komponentu, kad je gospodarstvo bilo vođeno negdje drugdje, kad se ratovalo za druge, kad ste morali slati svoje predstavnike u parlamente u Budimpeštu, u Beograd ili svoje poklisare u Mletke kultura je bila jedini integrativni faktor koja je sačuvala opstojnost naroda na prostoru. Tko to danas ne shvaća taj stvarno nema nikakvu viziju kulturne politike i ne može je niti imati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Igor Kolman. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjeni kolega Mesić samo sam htio jednu stvar, ovo oko trgovačkog društva i muzeja. Imate vi pravo u jednom dijelu. Dakle, zaista je sada moguće u Hrvatskoj osnovati trgovačko društvo koje se zove muzej, Muzej prekinutih veza je takav slučaj. Međutim, ono gdje niste u pravu je ocjena u vezi sa ovim prijedlogom zakona. Ovaj prijedlog zakona to mijenja na bolje. Jer naime ovim prijedlogom zakona se više neće moći osnovati trgovačko društvo muzej koje ne odgovara svim pravilima i propisima koji su u ovom zakonu navedeni. To se više neće moći zvati muzej i ta trgovačka društva koja se danas zovu muzej ako nisu u skladu i ako se ne usklade se više nećemo moći zvati muzej. Drugim riječima ovim zakonom se propisuje da i trgovačko društvo muzej mora odgovarati svim onim normama kojima muzej mora odgovarati da bi bio muzej. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Jasen Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Dakle ovo je prvi put da čujem takvo obrazloženje. To još nisam čuo niti na jednom odboru, niti tako nešto. U toj varijanti vi potpuno uništavate privatnu inicijativu. To znači da ćete obitelji Kolman koja ima svoju zbirku, etnografsku koju želi izložit i hrvatskoj javnosti odredbi obveze da ima ravnatelja, dva kustosa, preparatora i da svoju privatnu zbirku vodi po osnovama kako je vodi Etnografski muzej. Pa to onda neće biti nikakvog privatnog muzeja ako to tako postavite, a to nije istina poštovani kolega što ste rekli. Poanta je u tome da ćete napraviti situaciju da će vam se na slijedeći javni poziv za potrebe financiranja u kulturi javiti 30 novih ili 40 novih galerista i izložbenih prostora koji će tražiti financijsku potporu da im se dodjeli u njihovom radu. Na taj način ćete kolač koji ste u proračunu s manjili na 0,49% dodatno otežati, dodatno oslabiti i da ne govorim u kojoj ste tu mogućnosti izvesti i krive poteze. S obzirom da vidim da je cijenjeni amandman vaše stranke gdje predlažete da ćete zaposliti za vodeće ljude muzeja, lokalnih muzeja koji imaju samo godinu dana radnog iskustva u muzejima. Tako da je moje logično slijedeće pitanje gdje to još trebate zaposliti HNS-ovce nakon silnih javnih poduzeća gdje ste ih pozapošljavali nakon što ste otvorili novi odjel za medije u Ministarstvu kulture koji u 3,5 godine nije u stanju napisati tri suvisle stranice vezano za medijsku strategiju za koju ste najavljivali u početku i mi je ko naivna oporba podržali da ju donesete jer smo se nadali da to ide u nekakvom smjeru. Nadam se da će vam proći amandman, gotovo sam siguran tako da neki kojima ste obećali vodeće radno mjesto, ne radno mjesto vježbenika, pripravnika, neko ko će doći i skupit znanja će vam vjerojatno uspjeti. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Davorin Mlakar replika. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Mesić, vi ste u svom govoru napravili jednu inventuru rada Ministarstva kulture u ovom mandatu ove Vlade i u djelu vašeg izlaganja se ne mogu složiti jer vidite da su toliko radili da su čak uspjeli u ovom photo finishu pred sam kraj zasjedanja uspjeli doći s drugim čitanjem Zakona o muzejima. Vi ste govorili o svemu onom što nisu stigli napraviti u svom mandatu i postavili ste cijelo svoje izlaganje malo šire. Moram priznati da se ne mogu uopće uključiti u ovoj priču oko trgovačkih društava koja se zovu muzeji ali to samo po sebi mi zvuči rogobatno i mislim da je to suprotno onome što bi kultura trebala biti. Pitam se kakvih ćemo još trgovački društava se kasnije naosnivati, neću ni reći što mi je prvo palo na pamet da ne bih nekog uvrijedio. ono što je u vašem izlaganju bilo posebno zanimljivo s obzirom na ako sam dobro pratio činjenicu financiranja iz državnog proračuna koja je sada za kulturu duplo manja nego što je bilo prije nekoliko godina. Rekli ste da su neka druga ministarstva i čelnici tih ministarstava radili posao Ministarstva kulture. I to me ustvari ponukalo da se javim jer je to što se naših propisa i zakona tiče protuzakonito. Naime, nije u skladu sa zakonom da druga ministarstva upadaju u resor u ovom slučaju Ministarstva kulture ma da su čak i to radili i prenosili poslove i ugovorima sklopljenim kod javnih bilježnika. Zanima me na što ste pritom mislili kad ste o tom govorili? Ne mogu vjerovati da je ova Vlada radila protivno zakonu. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Jasen Mesić.

Tako da smo nedavno vidjeli uvaženog ministra Šipuša na snimanju Winnetoua i to kao što vidim ide jako dobro. Naime, to sam vam govorio kolega u kontekstu, u kontekstu, naime već su se mnogi preplašili s obzirom da bi se neki ministri tu i u kaskaderske uloge uključiti s obzirom da smo ih vidjeli da jašu na konjima, i da guraju plugove itd. Dakle, ono što sam želio reći da postoje zakoni u sektoru kulture koji se stvarno mogu donositi jednoglasno na dobrobit svih, koji se mogu na neki način iznjedriti u kvalitetnoj raspravi uvažavajući prijedloge i jedne i druge strane. Zato sam to napomenuo kao primjer zakona donesenih 2010.i 2011.koji su se počeli provoditi od 2012.godine kao dobar temelj kako kultura može doprinijeti društvu. Postoji mogućnost na koji način se sredstva mogu u kulturu uključiti i to vrlo pametnom kulturnom politikom. Podsjećam na slučaj Državnog arhiva u Kerestincu, taj projekt stoji praktički 3 godine, sad čujem da se nešto ministarstvo i tom smislu pokrenulo jer je postojala idealna mogućnost da se upravo za taj za taj projekt dobiju sredstva EU a pod egidom učinkovite, poboljšanja učinkovitosti uprave gdje bi građani i poduzeća mogli puno lakše dolaziti do arhivskog gradiva. Nama se nažalost paralelno tome otvorio bok di razne privatne firme… **Leko, Ako mi dozvolite mogu li ja jedno pitanje iz kulture postaviti budućem sazivu Sabora? Upadica se ne Evo ja ću pod time da me prijavite Peđi izreći. Da li ima kulture bez duhovnosti, ima li duhovnosti bez kulture i ima li duhovnosti bez žrtve? To je za budući. Izvolite kolega. Povreda poslovnika. Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, vi ste povrijedili članak 238. Poslovnika, ne zbog pitanja nego niste rekli kome ga postavljate. **Leko, Josip Hvala vam lijepa. Uvažavam da sam povrijedio Poslovnik, nadam se da ćete mi uzeti u obzir vrijeme u kojem sam to učinio. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na radu je klub SDP-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Dubravko Bilić. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Evo na početku bih rekao da će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona u drugom čitanju i bez apokaliptičnih tonova koje su pratili prethodnu prethodnu raspravu. Doista je kultura integrativni faktor, ali ne samo integrativni ona je i faktor propitivanja, faktor preispitivanja vlastitoga bića, vlastitoga identiteta i zato je iznimno važna pogotovo kako je i kolega Mesić rekao za male narode koji se nalaze u okruženjima velikih naroda, velikih tradicija tzv. velikih kultura. I doista kultura je zbog toga iznimno važna. Možda je moglo biti puno hrabrijih poteza u nekim dijelovima možda bi trebalo neke stvari hrabrije odraditi, ali pred nama je Zakon o muzejima koji se dotiče onih temeljnih kulturnih zakona dobro je da danas o njemu raspravljamo kao što je kolega Kolman rekao u 2015.godini i da nakon evo 6 ili 7 godina važenja staroga zakona ponovo propitamo neke odredbe i da omogućimo muzejskoj djelatnosti ubrzan razvoj odnosno razvoj u korak s vremenom. Možda je ovaj zakon mogao u mnogo čemu biti hrabriji, ali promjene koje donosi otvorit će mogućnost i stvaranja privatne inicijative, ali isto tako i možda razdrmavanja, da tako kažem, same muzejske djelatnosti. Ne smijemo zaboraviti da je muzejska djelatnost jedna od najstarijih kulturnih djelatnosti u RH još od sredine 16.stoljeća stvaraju se prvi muzeji i ta bogata tradicija i bogata povijest i naravno bogatstva ovih 280 muzejskih institucija koje imamo su opravdano stvorili ovu javnu raspravu koja je bila i nakon prvog čitanja i uoči prvog čitanja, evo i sada prije drugog čitanja. Ta javna rasprava je evo i kolegica Holy je iznijela neke primjedbe, otvorila mnoštvo pitanja. Neka su pitanja izazvana strahom od promjena, što je posve normalno za jednu takvu tradicionalnu struku, a neka pitanja su izazvana i određenim nerazumijevanjem pa je dobro da ih se ovdje u Saboru razjasni. Meni se čini da je jedna od važnijih stvari koje je kolegica Holy potaknula, otvorena mogućnost osnivanja malih muzejskih djelatnosti, malih zbirka unutar centara za kulturu, pučkih učilišta, dakle onih malih gradova koji neki od njih jesu bogati i arheološkim blagom i raznim drugim kulturnim blagom, a do sada nisu imala priliku sačuvati to svoje blago pronađeno na njihovom terenu i često je ili prečesto završavalo u depoima, čak ne na izložbenim vitrinama većih muzeja ili u Zagrebu ili u nekim regionalnim centrima i ta građa nažalost nikad više neće biti ni viđena u tim sredinama od prahistorijskih predmeta pa do rimskoga doba ili do nekih drugih vremena. I to je jedan od razloga zašto ovaj zakon svakako treba podržati. Treba podržati i amandman kolega iz HNS-a koji ukazuje na našu svakodnevnicu da mi nemao u svakom malom gradu muzejskoga stručnjaka koji ima 5 ili 7 ili 10 godina radnoga iskustva, ali imamo ljude koji kako tako rade u toj kulture, rade za kulturu i bore se da očuvaju to kulturno nasljeđe svoga kraja. I mora im se omogućiti da budu nositelji te kulturne muzejske, muzeološke djelatnosti u svojim sredinama. I zato ne treba se iz toga ismijavati, tu se ne radi zapravo o nikakvim uhljebljivanjima, radi se o prihvaćanju stvarnosti onakva kakva je. onakva kakva je doista u malim gradovima 300 ili 400 ili 600km daleko od Zagreba ili od nekih drugih središta. Kolegica Holy je spomenula još jednu vrlo važnu činjenicu, a to je digitalizacija muzejske građe. O njoj se malo govori, ali muzeji moraju i prema dogovorima međunarodnim muzejskim dogovorima sve više digitalizirati muzejske građe i stavljati ju dostupnu javnosti da ju može pogledati i iz svoga svoga doma, iz fotelje u svojoj dnevnoj sobi i na tome treba inzistirati. Međutim ono što je jako, jako važno, na što ovaj zakon stavlja poseban naglasak je inventarizacija muzejske građe. Mi sada imamo mnoštvo muzeja odnosno veliki broj muzeja koji uopće ne znaju što imaju u svojim skladištima i depoima. I taj korak će zapravo učiniti, njihova digitalizacija, invertarizacija dodatno će obogatiti same muzeje ali i spriječiti će sve ono što se je do sada možda i događalo da neki predmeti koji nisu invertarizirani, za koje su svi zaboravili možda završi negdje gdje ne bi trebalo. I mislim da ovaj zakon rješava dobro i pitanje novih istraživanja, dakle i pitanje pohranjivanja novo otkrivenoga kulturnoga blaga što je od iznimne važnosti za ove male male sredine ali i od otkrivanja, zapravo ponovnog otkrivanja mnogih artefakta koji se nalaze skriveni u depoima muzeja i koje možda i imaju ključne identitetske značajke a evo nema ih tko zapravo, nema Ono što bih evo samo još na kraju rekao, ovaj strah zapravo za gubitak javnog novca. S obzirom da će se evo i ti privatni muzeji moći javljati na natječaje Ministarstva kulture za određene programe. Dakle ne za izgradnje, ne za grijanja, ne za zapošljavanja nego za provođenje određenih kulturnih programa koje ćemo svi mi koristiti. Dakle svi građani ove zemlje ili turisti će koristiti te programe ukoliko budu dobri. I zato zapravo ne treba se bojati da će javne ustanove, javni muzeji ostati bez novaca nego će nas sve skupa i one u javnom sektoru i one u privatnom natjerati da ponudimo građanima što bolje proizvode. I ne treba se bojati za naše javne muzeje. Pogledajte samo ovaj projekt "Noći muzeja" koji je jedan od boljih kulturnih projekata. Nažalost samo na taj dan se privuče mnoštvo, mnoštvo posjetitelja a kroz godinu onda puno manje. Ali to puno više govori zapravo o nama nego o samim muzejima. I ono što je dobro, što je ministarstvo uvažilo primjedbe kroz javnu raspravu a to su i ova zanimanja. Zapravo određeno je da je kustos temeljno muzejsko zanimanje, da su određena stručna i pomoćna zanimanja i na taj način se smanjuje zapravo evo taj strah od vrednovanja umjetničkoga, stručnoga rada unutar muzeja. Ali s druge strane naši muzeji se moraju približiti javnosti, moraju se otvoriti građanima a činjenica je da i uz najbolje znanje najvrsnije znanje ponekad oni sami ne uspijevaju približiti vrijednosti i svoga rada i građe koju posjeduju u muzejima samim građanima. Treba ipak možda neki marketinški stručnjak koji može odraditi upravo taj dio posla ne ulazeći naravno u sam meritum struke ali da može privući publiku u muzej. Jer je muzej sam po sebi evo kao što je netko rekao mjesto koje će prekrivati prašinom umjetničke artefakte koji su dio našega identiteta zapravo nije muzej to je arhiv. A muzej mora biti mjesto susreta, mjesto promišljanja, mjesto donošenja novih odluka i u tome je zapravo vrijednost muzeja. A njegova najveća vrijednost je kroz izložbe. Ali one moraju privlačiti publiku da bi se odgovori na ta pitanja mogli stalno pronalaziti. Da ne duljim više klub SDP-a će podržati ovaj zakon. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega Bilić. Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Jasen Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Pa poštovani kolega, prvo ovo što se tiče noći muzeja, to je licencno događanje, to nije naš proizvod, naš na koji način, nego je jednostavno preuzet izvana, on je dobro zaživio. Imam i tu mišljenje da li je to pravo rješenje da nam se u jednoj noći naguraju tisuće i tisuće ljudi a onda godinu iza toga prodamo u nekim muzejima svega 1000 ili 2000 ulaznica kroz cijelu godinu. To je jako upitno. Bilo bi puno bolje da smo napravili sporazum pravi sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja pa da imamo stalni kontinuirani priljev itd.. Mislim da bi to bio puno usmjerenije. Što se tiče ovog što ste rekli vezano za muzeje u drugim sredinama i vezano za ovaj amandman kolega iz HNS-a. Ja sam jako veliki zagovornik osnivanja muzeja van Zagreba u smislu, pogotovo specijaliziranih. I ima vrlo lijepih primjera u Hrvatskoj ako hoćete od tog muzeja vučedolske kulture preko Muzeja Sinjske alke, nedavno otvorenog Ornitološkog muzeja u Metkoviću što je dobar posao i na tom dijelu stvarno mogu reći da podržavamo Ministarstvo kulture u tome što je u tom smislu učinilo. Dakle vrlo jedna specifična niša gdje se to može. E sad, ne možete krenuti s tim muzejom, a upravo sa ovim muzejima se krenulo u smislu da obogate kulturnu ponudu. Ako idete već sa odredbom da je dovoljno da netko ima jednu godinu staža u muzejskoj struci. Nemojte se ljutiti kolega, volio bih vidjeti tog kolegu koji će stvarno moći voditi jedan takav muzej u koje je ministarstvo uložilo dosta javnog novca, najbolje što je moglo vjerujem u tom smislu da na taj način pokuša voditi takvu sredinu. Nećete polučiti onaj efekt koji ja mislim da vi imate na pameti a da na to stvarno kvalitetno djeluje. Ja sam itekako za uvođenje mladih djelatnika upravo u te segmente ali dajte budimo realni. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dubravko Bilić. **Bilić, Dubravko (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Pa kolega Mesić ja znam da je to licencni program, naravno da tu se otvara mnoštvo od sigurnosnih aspekata do prevelikog broja ljudi najedanput u prostoru koji nije predviđen za tako veliki broj ali ta je akcija zapravo približila muzeje građanima. E sad, možda treba napraviti onaj drugi korak, ja se slažem s vama u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja da taj dio postane redovit, kontinuiran, da od mladih dana odlaska u muzej, potrebu odlaska u muzej. I evo meni je drago da i ovaj Muzej Domovinskog rata zapravo koji će biti u Vukovaru da sad evo idu kroz škole dva dana djeca u Vukovar organizirano pa će se taj dio možda primijeniti i na neke druge aspekte. Zapravo ovo kad ste govorili o ovom aspektu, amandmanu HNS-a zapravo zapošljavanju ljudi, intencija je zapravo koliko je ja razumijem, a možda griješim, kod onih institucija u malim sredinama koje se osnivaju, dakle u mjestima do 10000 stanovnika gdje se osnivaju ili zbirke ili muzeji unutar pučkih učilišta, centara za kulturu, da se omogući takvim sredinama zapošljavanje zapošljavanje tih ljudi, a ne u muzejima koje izgradnju koja košta nekoliko milijuna kuna i koje financira Ministarstvo kulture. Mislim da je intencija amandmana upravo u tome smjeru, a ne u izigravanju pravila za neke druge slučajeve. Završili smo raspravu po klubovima zastupnika. Prelazimo na pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovani zastupnik Josip Kregar. Nema ga, gubi pravo rasprave o ovoj temi. Da li predstavnik predlagateljice Vlade Republike Hrvatske želi završno? Da. Izvolite poštovani ministre Šipuš. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Prije svega bih htio zahvalit svim zastupnicama i zastupnicima koji su sudjelovali u ovoj raspravi od prvog čitanja pa preko tematske sjednice saborskog Odbora za kulturu, preko sadašnjih rasprava u odborima i danas ovdje na ovom mjestu. Vrlo kratko. Zahvaljujem naravno i onima u Hrvatskom muzejskom vijeću, kolegicama i kolegama iz muzeja Hrvatske i Grada Zagreba koji su se uključili rekao bih vrlo vatreno u raspravu oko ovog zakona što samo govori da je kultura i dalje vrlo važna činjenica, čimbenik i nešto bez čega se ne može u ovoj zemlji, siguran sam. Par Par samo odgovora i pojašnjenja kolegicama i kolegama zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi. Što se tiče usklađivanja s direktivom Europske unije i naš je prijedlog Europskoj komisiji bio da ne usklađujemo tekst Zakona o muzejima sa europskom direktivom, ali je naš dosadašnji zakon imao ograničenja u pogledu pravne osnove privatnih osoba koje žele osnovati muzej. One su mogle biti samo ustanove i zato smo morali uskladiti po stavu Europske komisije naš zakon i prijedlog našeg zakona sa tom direktivom koja se odnosi isključivo na privatne muzeje i galerije, odnosno privatne osobe i sada je vrlo široko područje pravnih temelja na kojima netko može utemeljiti taj muzej. Što se tiče nadzora nad zakonitošću rada, bilo da se radi o državnim muzejima, županijskim, gradskim ili sada privatnim, uvijek i dalje imamo urede državne urede državne uprave po županijama, a u Zagrebu je to Gradski ured za kulturu koji je zadužen za nadzor. Ministarstvo provodi nadzor naravno nad ustanovama nad kojima ima ingerenciju. Članove Hrvatskog muzejskog vijeća po zakonu mogu se birati na prijedlog muzejskih strukovnih udruga. Ja sam uistinu uvjeren da vrhunskog muzejskog stručnjaka mogu kolegice i kolege koje sjede u tim strukovnim vijećima i strukovnim udrugama predložiti, moraju predložiti najbolje , vjerujem da žele predložiti najbolje i da će ministru kulture na potpis za članove Hrvatskog muzejskog vijeća doći najbolji kandidati. Što se tiče amandmana, mislim da više-manje su i kolega Mesić, a i kolega Bilić dobro iščitali o čemu se tu radi, tu jednostavno nije nikakva rekao bih kao što je netko spomenuo neka trgovina nego podsjećam, radi se o amandmanu koji se priključuje članku u kojem se govori o biranju i načinu biranja ravnatelja muzeja, bilo da je lokalni, gradski ili nacionalni, ali ovdje se dodaje samo jedan stav koji kaže iznimno se radi samo iznimno o lokalnom muzeju na lokalnom području. Budimo svjesni da možemo imat problema dobiti mladog čovjeka, mladog stručnjaka sa 5 godina muzejskog iskustva ili sa 10 godina rada u kulturi da nam bude ravnatelj muzeja u nekom manjem mjestu, u jednom lokalnom muzeju koji djeluje na lokalnom području. Dakle iznimno otvaramo tu mogućnost, ali i dalje stoji obveza svakog onog koji sjedi u županiji, u nekom gradu, pa na kraju krajeva onaj koji je ministar kulture, kako će birati ravnatelja. Dakle evo toliko, ne bih više duljio. Zahvaljujem svima još jedanput. Hvala gospodine predsjedniče.